Glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda, osim jasno proračuna koji ide na raspravu i glasovanje 1.12. … /Upadica se ne čuje./ … Molim? … /Upadica se ne čuje./ … Jasno, da ići će nastavak rasprave o oružju u srijedu onda. čitanje, P.Z.E. br. 522 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, za ravnopravnost spolova i Odbor za europske integracije. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova, Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Štovane zastupnice i zastupnici, evo ja ću zaista biti kratak budući ima puno prijavljenih kao što je rekao gospodin predsjednik. Samo ću ponoviti što je bio temeljni cilj predlaganja i donošenja ovoga Zakona o oružju. i svjedoci da ima zaista previše zlouporaba oružja u hrvatskom društvu, da su mnogi najstravičniji zločini počinjeni vatrenim oružjem i zbog toga smo htjeli donošenjem ovoga zakona na neki način osigurati da oružje bude pod boljim nadzorom, da bude registrirano i da ne bude toliko zlouporaba oružja, naročito kod počinjenja najtežih kaznenih djela. Ono što je možda najbitnije u ovom zakonu je da se uvode posebni uvjeti na uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti koja se izdaje s rokom važenja od 5 godina. Naime svjedoci smo da je bilo puno puta kod zlouporabe oružja da je zloporaba oružja kod najtežih kaznenih djela počinila osoba koja je jednostavno bila psihički, odnosno zdravstveno nesposobna za držanje i nošenje oružja. Zbog toga želimo uvesti ove obveze liječničke trebaju svakih pet godina zbog toga što smatramo da je to razuman rok u kojem treba provjeriti zdravstvenu sposobnost pojedinca da može posjedovati oružje. Isto tako smo pokušali definirati što znači da netko ima opravdani razlog za nabavu vatrenog oružja. U Hrvatskoj je dosta oružja u posjedu fizičkih osoba, najčešći razlog za držanje i nošenje oružja je bavljenje ili streljaštvom kao športom ili lovstvo ali ima isto tako i dosta oružja koje je u vlasništvu pojedinaca sa svrhom osobne zaštite i sigurnosti pa smo upravo tu kategoriju pokušali definirati što to znači imati opravdani razlog za dozvolu za nabavu i kasnije držanje i nošenje oružja. Isto tako se uvodi ispitivanje obilježavanje žigom i provjera tehničke ispravnosti oružja i uvodi se knjižica oružja. Mislimo da je neophodno da oružje bude pod kontrolom, ali i da se redovito provjerava i ispituje da to oružje zaista bude tehnički ispravno i da ne bude opasnost za svog vlasnika prilikom njegovog eventualnog korištenja, naročito kod lovačkog i športskog oružja koje se koristi u svrhu streljaštva. I ono što je možda najvažnije upravo zbog svih tih zloporaba koje se najčešće čine opet oružjem koje nije evidentirano, koje nije legalizirano, uvodi se novi model predaje, dobrovoljne predaje zabranjenog i dozvoljenog oružja. Oružje se može predati uvijek i osoba koja ga preda neće biti gonjena niti prekršajno niti kazneno ukoliko ga prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije poduzimanja izvidnih radnji sukladno zakonu. Dakle ponovo ponavljam, najviše kaznenih djela u kojima je sredstvo počinjenja oružje, naročito vatreno oružje je počinjeno oružjem koje nije legalizirano. Ovim želimo potaknuti sve građane koji posjeduju to nelegalizirano oružje da ga vrate bez sankcija zbog toga što će se sigurno time doprinijeti povećanoj sigurnosti građana i smanjenju broja najtežih kaznenih djela koja se počinjavaju vatrenim oružjem. Od prvog čitanja smo usvojili neke prijedloge i mogu reći da smo usvojili prijedloge Hrvatskog streljačkog saveza oko toga da ne moraju oni tehnički pregledavati oružje, da moraju imati dozvolu za prenošenje iz jednoga mjesta u drugo i oko nabavke streljiva zbog toga što je naša statistika i praksa pokazala da se to oružje koje koriste strijelci vrlo rijetko, odnosno gotovo nikad ne koristi i nije sredstvo počinjenja najtežih kaznenih djela. I upravo to i je cilj i smisao ovoga zakona da pokušamo svo oružje, naravno to neće biti moguće, ali što je moguće veći broj oružja staviti pod kontrolu, evidentirati ga zbog toga što je onda društveni nadzor puno ozbiljniji i upravo na tom primjeru strijelaca koji se bave streljaštvom kao športom je dobar primjer da ljudi koji ga koriste za određene namjene se prema njemu odnose odgovorno i da ga najmanje zlorabe. smatram da je ovo dobar prijedlog koji bi mogao biti još jedan korak dalje upravo u tome da se oružje što je moguće manje zloupotrebljava, da se što je moguće manje korisnika o sredstvu izvršenja najtežih kaznenih djela, a da s druge strane omogućimo strijelcima, lovcima da se oružjem koriste za one namjene koje su apsolutno prihvatljive za cijelo društvu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ravnopravnost spolova. Predsjednica odbora, poštovana zastupnica Gordana Sobol. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj 40. sjednici raspravio Konačni prijedlog Zakona o oružju u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem pravobraniteljice za djecu na navedeni akt. U uvodnom U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja upoznao je Odbor sa razlikama između Konačnog prijedloga zakona u odnosu na prvi prijedlog u prvom čitanju. U raspravu je ukazano da restriktivnost ovog zakona može ugroziti pravo na privatnost građana, napose imajući u vidu ovlaštenje policijskog službenika da prikuplja podatke od susjeda, kolega i svih drugih osoba za koje smatra da mogu imati saznanja o podnositelju zahtjeva. Naime, moguća zlonamjenost nekih od navedenih osoba može dovesti do negativne percepcije, a time i negativno predložene ocjene o ponašanju podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja. Kako bi se izbjegle nejasnoće po mišljenju članova odbora neophodno je da se u članak 110. stavak 1. ovoga zakona doda točka 11. kojom bi se pripisala obvezu ministru unutarnjih poslova da pravilnikom propiše postupak i način provjere uvjeta koji građani moraju ispunjavati za izdavanje odobrenja za nabavu oružja. Na takav način jasno bi se propisalo što su to poremećeni obiteljski odnosi, tko, kako i temeljem čega donosi ocjenu da su poremećeni obiteljski odnosi takve naravi da su zaprjeka za izdavanje odobrenja za nošenje oružja. Također je ukazano na veliki problem rasprostranjenosti ilegalnog oružja gdje se unatoč organiziranim akcijama za predaju oružja svakodnevno svjedoči nasilje, a nasilje u obitelji u pravilu je počinjeno upravo takvim oružjem. U raspravi ukazano je na problem loše suradnje između nadležnih tijela prilikom izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti. Da bi liječnici opće prakse mogli izvijestiti o promjenama zdravstvenog stanja osoba koje su vlasnici oružja nužno je da Ministarstvo unutarnjih poslova koordinira rad s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, a liječnici specijalisti surađuju sa liječnicima opće prakse. U raspravi članovi i članice odbora odlučili su jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o oružju, a također većinom glasova, sa 7 za i jedan protiv, odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg amandmana. Dakle, na članak 110., članku 110. stavku 1. dodaje se točka 11. koja glasi, postupak i način provjere ispunjavanja uvjeta iz članka 10. stavka 2. točka 5. Potrebno je naime, mišljenja smo da je potrebno jasno propisati mjerila i način utvrđivanja uvjeta iz članka 10. Naime poremećeni obiteljski odnosi ne znači nužno i poremećaj u ponašanju koji mogu biti od utjecaja za procjene o opravdanosti izdavanja odobrenja za oružje. Također je nužno propisati postupanje policijskih službenika koji sačinjavaju službenu bilješku na temelju svih prikupljenih podataka o osobi jer Povjerenstvo policijske uprave prilikom odlučivanja uzima u obzir i službenu zabilješku policijskog službenika. Hvala. **Šeks, Vladimir Otvaram raspravu. Za klub HDZ-a, poštovani zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite.

Ovo je tema koja je iznimno bitna. Oružje je područje koje ima poseban značaj i u velikoj mjeri utječe na stanje kako osobne tako i opće sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Nepobitno je da dodatni utjecaj na to pitanje ima stanje Domovinskog rata i vrijeme nakon Domovinskog rata gdje je u posjedu velikog broja ljudi ostalo puno oružja svih vrsta. Posjedovanje oružja u svakom pogledu pruža mogućnost neželjenih i tragičnih događaja u kojima su nerijetko žrtve i djeca. A posebno kada se radi o nelegalnom oružju koje se nekontrolirano i neadekvatno čuva. Područje oružja regulirano je zakonom iz 1992. godine, ali taj zakon je u više navrata dopunjavan i mijenjan. U gotovo svim izmjenama i dopunama zakona propisivana je registracija oružja bez utvrđivanja podrijetla te je u više navrata organizirana i predaja zabranjenog oružja. Unatoč činjenici da je na taj način prikupljeno 33 tisuće 598 komada automatskog vatrenog oružja milijun i 670 tisuća 355 komada rasprskavajućeg oružja, više od 5 milijuna komada streljiva i 600 kilograma eksploziva. Nažalost i danas se može reći da je problematika ilegalnog posjedovanja proizvodnje, trgovine i krijumčarenja oružja još uvijek aktualna. Promatranjem stanja i kretanja kriminaliteta lako je prosuditi kako se u ilegalnom posjedu građana još uvijek nalaze veće količine oružja. Sukladno preporuku Međunarodne zajednice koje su usmjerene protiv organiziranog kriminaliteta i terorizma i pravilima koja omogućavaju kontrolu nabavljanja i registracije i kretanje oružja unutar zemalja članica ovaj zakon uz usklađivanje sa europskim zakonodavstvom za cilj ima postići još veću sigurnost svih građana Republike Hrvatske. Nekoliko je važnih i bitnih razlika u odnosu na sadašnji zakon. Kao prvo, naveo bih ponovno propisivanje mogućnosti predaje oružja bez ograničenja kojim će građani bez kazne moći predati oružje ukoliko ga prijave prije izvida kaznenih djela i hitnih istražnih radnji. prije početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih Zakonom o policiji. Bitna novina je uvođenje ispitivanja, obilježavanja žigom i provjere tehničke ispravnosti oružja. Na taj način stvorit će se jedinstvena baza podataka i uzoraka vatrenog oružja čime će se znatno ubrzati postupak identifikacije vatrenog oružja i otkrivanje počinitelja kaznenih djela. Konačni prijedlog Zakona predviđa razvrstavanje oružja po kategorijama od A do D gdje se precizno definira dozvoljeno oružje koje je potrebno prijaviti nadležnom tijelu, ali i oružje za koje ne treba odobrenje nadležnog tijela. Naravno, u kategoriji A i u kategoriji B, točka 7. određuje se i razvrstava zabranjeno oružje. Zakonom se predviđa uvođenje odobrenja za nabavu streljiva, to je također razlika. Primjena ove odredbe ovim Zakonom započela bi ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Zakonom su postroženi uvjeti za nabavu i posjedovanje oružja. Važno je istaknuti dio koji se odnosi na prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i konzumacije opojnih droga i drugih opojnih sredstava. Pomiče se i dobna granica za nabavu i posjedovanje oružja sa 18 na 21 godinu života, izuzev za djelatnike policije, Hrvatske vojske, kazneno-popravnih ustanova, te članova streljačkih i lovačkih udruga. Predviđene su promjene i u odnosu na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje bi se izdavalo sa rokom od 5 godina umjesto dosadašnjih 10. Ponovo su povećani iznosi novčanih kazni i ujedno je propisana mogućnost izricanja kazne zatvora do 60 dana za onoga tko neovlašteno nabavi, drži, nosi, proda ili ustupi drugom oružje ili streljivo čije je nošenje i posjedovanje zabranjeno. Ovim Zakonom se precizno uređuju i druga važna pitanja od postupanja prijevoza i korištenja oružja. Sve u svemu, mi u Klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da će donošenje ovog Zakona i njegovo provođenje doprinijeti sigurnosti svih građana, a time i opće sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Stoga će Klub Hrvatske demokratske zajednice poduprijeti donošenje ovog Zakona. Hvala. Hvala. Za Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Klub Hrvatske stranke prava predlaže da se Konačni prijedlog Zakona o oružju u treće čitanje u cilju zaštite dostojanstva Hrvatskoga sabora i u cilju zaštite poštenih hrvatskih građana, njih 202 tisuće 750 koji imaju registrirano, Tako da se akcija "Zbogom oružje" koja nažalost nije dala očekivane rezultate ne bi pretvorila u akciju "Zbogom i registrirano oružje". Naime, tu su dva bitna razloga zašto to tražimo, a to temeljimo na analizi našeg ekspertnoga tima a u ekspertnom timu su i stalni sudski vještaci za oružje i balistiku. Prvo, znači što je bitno kazati, je to da se 95% kaznenih djela koja se počine oružjem u Hrvatskoj, odnosno koja su počinjena, počinjena su neregistriranim oružjem. Ne znači registriranim nelegalnim oružjem. A ovaj Zakon u tome dijelu u biti ništa ne rješava nego dapače nameće nove obveze onima koji su znači lojalni hrvatski građani, koji se pridržavaju hrvatskih propisa i ispunjavaju sve obveze, a to vam je sadržano i kroz ovaj dio razno raznih tehničkih novotarija koje se uvodi vezano za obilježavanje oružja žigom, za druge tehničke preglede, a da ne govorim i o zdravstvenima pregledima. Naime, to je prvi dio, a drugi dio se odnosi na samu materiju. Naime, prema stajalištu našeg ekspertnog tima vidljivo je da je ovdje u biti riječ s jedne strane o bukvalnom prevođenju direktiva Europske unije, i s druge strane je riječ o tome da ljudi koji su u tome sudjelovali uopće ne poznaju niti terminologiju vezano za oružje i streljivo, a niti se razumiju u oružje i streljivo. I zbog toga smo došli u ovu situaciju koja je ovdje naznačena. Ja ću vam kazati da naš ekspertni tim ima 14 gusto tiskanih strana primjedbi amandmanskih, ali pročitat ću vam najvažnije pa ćete vidjeti da je ovo u biti jedan buzdovanski sklepani zakon jer nažalost i sam zakon još ima pojam buzdovana. Pa ću vam kazati evo najvažnije situacije. Vezano za članak 3., kaže "bitni dijelovi oružja su cijev, ležište metka, itd., rukohvat s mehanizmom za okidanje". Pogrešno. Treba pisati cijev sa ležištem metka jer ležište metka nije poseban dio već proširenje unutar cijevi za metak. Znači to je sve vidljiva ta varijanta da se uopće onaj tko je radio na tome da uopće ne zna materiju oružja, a onda to prevodi bukvalno i dovodi ljude koji se razumiju u taj dio, znači koji su i sudski vještaci, da je vidljivo da je to sklepano. Članak 4. veli "ne smatra se oružjem oružje koje je namijenjeno za alarm i signalizaciju". Međutim, to je potpuno netočno jer takvo oružje može ispaljivati, može biti napunjeno nekom nadražljivom smjesom pa ima isti utjecaj i efekat kao i plinsko oružje. Pa prema tome, ukoliko, a plinsko oružje se treba prijaviti a ovo se ne treba prijaviti, a znači s ovim oružjem je moguće postići isto kao i sa plinskom oružjem koje treba prijaviti jer sa tim punjenjem i ovo oružje namijenjeno za alarm i signalizaciju iste učinke iste učinke proizvodi. E sad idemo na članak 5. Znači jedno ste rekli da se mora registrirati, a drugo ste rekli da se ne mora registrirati. Sad idemo na članak 5. Stavak 1., točka 5. Urediti jezično, izbaciti buzdovan. Jel' to podsjeća na Marka Kraljevića i anakrono je za 21. stoljeće? Dalje, točka 6. Ne kaže se: «Pomoću potisnutog» već potisnog. Točka 10. Ne postoje zračni revolveri jer to je vidljivo koliko, tko je to radio. Nema vam zračnog revolvera. Revolver vam ima bubanj, postoji zračni pištolj. Ali zračnog revolvera nema niti je to moguće napraviti. Znači tehnički je nemoguće napraviti zračni revolver. Ali prema zakonu je moguće. E sad dalje, točka 11. i 12. Ne kaže se: «Pod pritiskom energije barutnog punjenja» već pod tlakom barutnih plinova. Energija ne pritiska. Točka 19. Ako je staro oružje vojno i policijsko koje je dotrajalo i neupotrebljivo da li to vrijedi i za dotrajalo i neupotrebljivo lovačko i drugo oružje? Ako hoćemo nešto definirati pa definirajmo do kraja. Evo sad molio bih, ovo je za Milijunaša pitanje. Što je to oružje magnatskih i velikodostojničkih ornata? Da li netko zna u ovome Saboru? Evo … /Govornik se ne razumije./ … Znači oružje magnatskih i velikodostojničkih ornata. Tko to razumije? Pazite kaže se: onesposobljavanje svih bitnih dijelova. Naime tko se razumije u oružje zna. Nije potrebno sve bitne dijelove onesposobiti nego je dovoljno samo jedan dio primjerice cijev. Ako se ne osposobi cijev, ne, ali pazite zakon kaže: «svih bitnih dijelova». onda to nije onesposobljeno oružje nego je to u tome slučaju bi rekli unakaženi komad metala. tko se razumije u oružje? Ako si ti onesposobio cijev ne moraš dalje uništavati ko što je Šime ono «Zbogom oružje» na Preradovićevom trgu tukao čekićem i nije bilo nikakvih, Članak 6., stavak 1., točka 5. Streljivo za pištolje i revolvere s metkom koje ima ekspanzijski učinak i meci za takvo streljivo. Vidi se da predlagač zakone ne poznaje terminologiju oružja i streljiva. Ovdje riječ metak treba zamijeniti riječju zrno. Ali pazite to je dosta stručna teorija tako da neću vas puno time, znači u ovome dijelu se treba povesti računa o terminologiji i o samom poznavanju oružja i streljiva. Dalje, članak 6., stavak 2., točka 6. Oružje kategorije B navodi se i repetirajući, repetirajuće i poluautomatsko. Treba … /Govornik se ne razumije./ … sa preklopnim mehanizmom jer više od 50% lovačkih pušaka ima preklopni mehanizam sačmarice na primjer. Ako ovo ne bi bilo u zakonu onda bi se moralo uništiti oko 50 tisuća pušaka. Članak 6., stavak 2. točka 7. Poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično automatskom vatrenom oružju. Ova odredba je čista bedastoća jer to u praksi ne postoji. Možda je došlo do greške jer umjesto automatskom treba pisati vojnom. Primjerice u Hrvatskoj je legalizirana vojna snajperska puška, «Zastava M-76» kao lovačka puška a zaista se radi o vojnom poluautomatskom oružju jer nema ovakvog oružja. Članak 6., stavak 4. točka 2.: «Oružje kategorije D i kaže se plinsko oružje». Jednaka naprava oružja može ispaljivati signalno i alarmno streljivo a također i plinsko streljivo. Riječ je o streljivu jednakog kalibra samo sa jednom, jedno je punjeno praskavom ili signalnom smjesom, a drugo nadražujućom smjesom. Znači brkaju se temeljni pojmovi. Dalje, članak 6., stavak 4., točka 8. Oružje kategorije D su električni paralizatori. Električni paralizatori se nigdje ne svrstavaju u svijetu u oružje, a pogotovo bi to bilo neprimjereno jer su u prijedlogu zakona za paralizatore predviđaju i knjižice oružje. Primjerice, aparati za električno varenje opasniji su od paralizatora. Pa zašto predlagač nije ove aparate svrstao u oružje uz knjižicu? Knjižice o oružju koliko je znano ovoga za fizičke osobe nema nigdje u svijetu. Uvijek su bile knjižice u vojski, knjižice za pravne osobe ali ovoga nigdje u svijetu još nije, nije zabilježeno. Evo gledajte članak 10., stavak 1., točka 7. To je ona briga predlagača vezano za građane da moraju stalno ići na preglede. Dalje, članak 10., stavak 2., točka 2. Kaže se među ostalom koji se aktivno natječe. Da bi se netko, neke osobe aktivno natjecale prije toga moraju aktivno treniraju. Tko će mjeriti kojim metodama i tko će kontrolirati stupanj aktivnosti? Talentirane osobe za streljaštvo mogu biti i manje aktivne ali ipak se mogu natjecati. Znači riječ je o izrazima za koje ni sam predlagač ne zna što je htio reći i kako će se to u biti provoditi? Znači konkretno vezano za zdravstvene prijedloge znači smanjuje se na svakih 5 godina, ne može se administrativno odrediti kada nastupa neka bolest? Znači to se administrativno ne može odrediti. Bolest ne nastupa svake 5. godine. Bolest nastupa mimo i neovisno od propisanih rokova što je zakonodavac odredio. Naravno da se zdrava osoba može razboljeti. Međutim to je problem liječnika, socijalne službe i policije koja pokriva teren gdje stanuje bolesnik. Ogromna većina vlasnika oružja je zdrava i ovim prijedlogom bi ih država maltretirala i uzimala novac. Naravno da bi i liječnici trljali ruke jer dobiva se novac. Nije jasno zašto se želi tlačiti i tjerati hrvatske građane da nakon 5 godina dostave pozitivno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ponovo prolaze cijelu proceduru oko odobrenja za produžetak važenja oružanog lista. Tu je problem vremena, novca. Prema tome sve jasno. Onda članak 14., stavak 1. Veli: Postojanje uvjeta utvrđuje policijski službenik. Ovoga nema u demokratskim zemljama. Ne treba uvijek sumnjati u poštenje policijskog službenika međutim ovdje je riječ o ozbiljnoj stvari i za postojanje uvjeta treba konzultirati više subjekata. S druge strane zna se koliko se godišnje policijskih službenika izbaci iz službe zbog nepoštenja. Hoće li primjerice osobna netrpeljivost, svađa sa susjedom oko parkirnog mjesta ili slično biti zapreka postojanju uvjeta? Jer se daje diskreciono pravo policijskome službeniku. Ako ova odredba ostane u prijedlogu u praksi može doći do velikih zlouporaba. Članak 23., stavak 10. Govori se: Muzeji mogu

Znači opet je vidljivo da se ne razlikuje što je oružje, što je streljivo, a što su minsko-eksplozivna sredstva. Mislim, to znači to dovodi do totalnog paradoksa. Dalje, članak 26. stavak 5. trajno onesposobljavanje oružja potrebno je kao prateći propis Zakona o oružju donijeti o pravilnik o trajnom osposobljavanju, onesposobljavanju oružja da ne bi imali one slike Šime Lučina na …/Govornik se ne uništava oružje. E sad gledajte članak 29. stavak 1. veli: "Oružje čuvati zaključano u navlakama." Primjerice lovac ide u lov ili na strelište, pušku stavi u automobil, puška je u odgovarajućoj futroli izrađenoj od kože, skaja ili platna ili kako predlagač Zakona kaže navlaci. Opće je poznata stvar da futrole, navlake nemaju niti tehnički, mogu imati bravu pa se postavlja pitanje kako će zaključati navlaku? Može je zatvoriti, ali ne može je se zaključati kad nema brave. Prema tome, budući mi vrijeme polako istječe javio sam se i pojedinačno, a nisam došao ni do 6. strane. Vidljivo je da su se stekli uvjeti da bi bili odgovorni i prema sebi i prema hrvatskim građanima da ovaj Zakon uputimo u treće čitanje jer očito ovo će proizvesti cjelokupni dar mar na ovom području. Hvala lijepo. Hvala. Ispravci netočnih navoda, poštovani zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Netočan je navod da akcija "zbogom oružje" nije dala očekivane rezultate. Ona je dala iznad očekivane rezultate. Na žalost zbog sudske prakse dakle uvaži prijedlog kad netko napravi kazneno djelo ili se zatekne sa pištoljem recimo ilegalnim onda bi sud uvažavao zapravo da je on imao namjeru da vrati taj pištolj u sklopu akcije "zbogom oružje". Možda je gospodin Kovačević mislio da je akcija loša da samo ono oružje koje smo razbijali promidžbe radi da je ono zaplijenjeno. Ne. Gro oružja je spaljen koji je zaplijenjen dakle u visokim pećima i Sisku, a minsko-eksplozivna sredstva su uništavana na poligonu u Slunju. Prema tome, imate sad i u Bosni sličnu akciju zapravo prenesen onaj model koji smo imali s time da oni sad imaju još uz to nekakvu nagradnu igru. Sljedeći ispravak, poštovani zastupnik Niko Rebić. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Kovačević i njegov ekspertni tim netočno tvrdi da ovaj Prijedlog zakona ništa ne govori o nelegalnom oružju sa kojim se počini kaznenih djela već isključivo otežava, poskupljuje život onima koji uredno registriraju oružje. Pa upravo kolega Kovačeviću u članku 26. sa stajališta sigurnosti, a u vezi s problematikom oružja najznačajniji je problem nelegalno oružje stoga je kaznenim odredbama Zakona o oružju kao jedan od najtežih prekršaja propisana upravo nabava oružja bez odobrenja što čini osnovu za sankcioniranje i onog dijela ponašanja sadržanog u nelegalnoj nabavi oružja koje se odnosi na prodaju ili predaju oružja onome tko ga ne smije posjedovati itd. još nekoliko članaka regulira ovo zaista nelegalno oružje kojim se ne počini najviše kaznenih djela, a zapravo i prijeti sigurnosti same države. Dakle, netočno je što tvrdite da to nije u ovom Prijedlogu zakona nigdje regulirano. Ispravljam netočan navod kolege Kovačevića, glasnogovornika ekspertnog tima u dijelu da oružje nije moguće zaključati u futroli. Pa puno se ne razumijem u oružje, ali u futrole se razumijem pa znam da je sve moguće zaključati pa tako i futrolu za oružje kao jednu putnu torbu i sve ostalo. Postoje futrole za oružje koje na sebi imaju, sistem za zaključavanje, ako one nemaju postoje mali lokotići ili katanci koji to mogu zaključati, a da li je zaključan u autu poslije može se odnesti i auto i futrola i oružje sve zajedno. **Šeks, oružje zaključano u futroli, futrola u ormaru i u putnoj torbi, a putna torba u autu isto zaključana i sve se može odnijeti skupa s autom molim

Hvala lijepo. Bilo je tu puno primjedbi pravopisnih, gramatičkih, tehničkih njih neću komentirati. Ali je bila jedna primjedba koja je vrlo važna i bitna i želim ju jednostavno demantirati. Rekli ste da će netko trljati ruke zbog ovih rokova od 5 godina da moraju ići na liječnički pregled. Trebali ste dobro pročitati članak 12. koji kaže: "Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili u tijeku liječenja vlasnika oružja dužan je odmah izvijestiti." Normalno da ne nastupa bolest svakih 5 godina, ali ali se može dogoditi da vlasnik oružja ne ide k liječniku, da liječnik ne može ispuniti ovu svoju obvezu koja je čak i sankcionirana u članku 95. stavak 1. liječnik može izvijestiti samo ukoliko je vlasnik oružja bio na pregledu i ukoliko liječnik ima tih saznanja. Dogodit se može da vlasnik oružja nije bio kod liječnika, da nema saznanja i upravo ovi liječnički pregledi periodični jesu preventivni da bi se u svakom slučaju spriječilo da oružje posjeduju ljudi koji nisu zdravstveno sposobni. mislim da je netočno da liječnik može i mora izvijestiti ako ima saznanja o tome da se netko poremetilo zdravlje. Zašto? Prvo, jer se liječničke potvrde za dobivanje oružja dobivaju samo u nekim medicinskim ustanovama jer ta odredba podrazumijeva da svaki liječnik zna tko posjeduje oružje. oružje. To je mislim suludo. To je nemoguće zapravo realizirati. To znači kad ja dođem kod moga liječnika i malo …/Govornik se ne razumije./…, on kaže vama e onaj, ali on je možda specijalist opće prakse, medicine rada, ne znam već čega. Prema tome, mislim da tu odredbu treba maknuti. Poštovani zastupnik Pero Kovačević, Ja sam iznio razloge kako će to na kraju ispasti, da će stvarno liječiti trljati ruke jer će se zarađivati novaca, nećete postići ono što želite postići. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Damir Kajin, klub IDS-a. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Ma ja bih ovako rekao da nakon ovoga masakra koji se pred nekoliko tjedana dogodio u Okučanima zakon je došao u pravo vrijeme. Jednako tako postavlja se pitanje da li je Hrvatska sigurna zemlja. Atentat na Kosa? Neriješen. Pokušaj bacanja bombe na Pašalića? Neriješen. Ubistvo odvjetnika u Lošinju? Slučaj neriješen. Pucnjava sad pred nekoliko dana ispred zagrebačkog supermarketa? Slučaj neriješen itd. Jedino što se promptno riješilo to je onoga diletanta iz FINA-e koji je pljačkao bez rukavica iako je ubojstvo dvoje nedužnih ljudi svrstalo ga svrstalo ga u red najmonstrouznijih ubojica i ono što se isto tako odmah riješilo to je ova pljačka nakita u stanu šefa riječke policije. Svugdje drugdje policija nam nažalost tapka na mjestu. Državni tajniče, vi ste u zapovjednom lancu među najodgovornijim za sigurnosno stanje u Hrvatskoj. Odgovornosti jasno ne može pobjeći ovaj Dom, ni predsjednik Sabora ni predsjednik Vlade ni predsjednik države ali sigurno je policija ta koja je vis a vis toga najodgovornija bez obzira na mladost, na plaće, na rizike itd. Jasno, slične stvari su se dešavale i ranije ali ovakvoga vraga kao što je sada izgleda da još nije bilo.

(IDS)** Oportunim komentirati. Ja neću ići u detalje kao gospodin Kovačević iako su njegovi argumenti bili uvjerljivi i vidi se da iza toga stoji glavni, ne glavni stan nego ekspertni tim ali njegov način bio je svakako referentan primjerak kako treba analizirati zakon. Ja to poštujem ali želim reći da su prilike ozbiljne. No, da nastavim misao. Hrvatsku mi moramo svijetu ponuditi kao sigurnu zemlju, uspostavljamo odnose sa susjedima, policije nam surađuju, ali nam isto tako nažalost kriminal sve više cvijeta. Sve više je i droge i bombi i oružja i naručenih likvidacija koju odrađuju za hrvatske naručitelje strani plaćenici kao što dogodilo se tamo 2002. ono ubistvo u Rovinju gdje je ubijena slovenska obitelj a killer je bio Srbin. Znači na hrvatskom terenu killer iz Srbije ubija slovensku obitelj koja je bila upetljana u trgovinu oružja na tlu ex Jugoslavije. No, da se vratim sad na taj zakon. Evo, članaka kao u bajci, 115. Nekoliko bi bilo dovoljno da je vlast učinkovita. Ovako dodatnoj nesigurnosti na žalost pripomoći će i ova hiper produkcija normi. Što se tiče lovaca. Počnimo od njih. A oni su zastupljeni u ovom zakonu. Lovni turizam je sigurno jedna značajna podgrana turizma. Mora biti maksimalno olakšano im unošenje oružja ali i iznošenje ono malo divljači što ulovi a govorim to je ove fitopatološke službe ako se to tako naziva za Istru su onda na rupi pa npr. lovac koji dolazi loviti u Buzet ili Lanišće mora ako želi iznijeti jednoga zeca ili fazana napraviti 100 kilometara zaobilazno. To je jedan od tih momenata. U stavku 1. članka 62. oružje se može unositi u Republiku Hrvatsku mislim sad opet na ove lovačke puške uz propusnicu Europske unije a u skladu s ratificiranim međunarodnim ugovorima. Govorim o lovu. Lov je zasigurno na neki način i biznis. No, s druge strane zanimljivije su u ovome zakonu odredbe o proizvodnji oružja koje je nota bene u Republici Hrvatskoj skoro nestala. To da se dogodi zemlji koja je bila u ratu, koja je trebala pokrenuti proizvodnju oružja to je vjerojatno ne viđen slučaj. Vjerojatno se proizvodnja ugasila da bi pojedinci za svoj račun, za svoj interes mogli švercati tim oružjem. Ali je zanimljivije da je više oružja uvezeno nakon '96. do 2000. nego od '91. do '96. I usprkos embargu na Hrvatsku, Hrvatska je '91. gospodo, oružje dobivala čak i ispod cijene a pravi embargo znate kad vam je počeo? Nakon što je došlo do konflikta ili sukoba između Armije HVO-a i Armije BiH. Da, da. Upravo tada. Proizvodnji inače oružja posvećeno je u ovome zakonu svega 6 članaka. Držim da ni nije potrebno više. Međutim, Hrvatska mora dio naoružanja sama proizvodit. Pitanje je samo da li Hrvatska vojska može biti garant da će svo naoružanje otkupit? Jasno da ne može. To je stvar prije svega izvoza i ono što je najbitnije da jedna zemlja postane referentna ili referentni izvoznik kao npr. jedna Finska mora imati i snažnu međunarodnu poziciju. Jasno zalažem se za što je moguće manje oružja, pragmatizma radi zažmirit ću recimo kad "Uljanik" izvozi rakete u treće zemlje ali šta ćemo živimo u tom nesavršenom svijetu. Hrvatskoj sigurno nije potrebna jaka vojska i jasno je da hrvatskih 16 tisuća vojnika od tamo 2008. ne mogu biti jamci kupnje oružja iole ozbiljnije tvrtke. Ali Hrvatska mora imati kakvu takvu proizvodnju koja će joj garantirati samodostatnost za vlastitu armiju. Bit ovoga zakona usuđujem se reći da su ove kaznene odredbe koje počinju s člankom 94. i onda tamo gotovo do članka 115. Pa onda se kaže, da izabrani liječnik u članku 95. zdravstvene zaštite kao i svaki drugi liječnik koji odmah ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za držanje ili nošenje oružja može se kazniti od 2 do 10 tisuća kuna. Tu je maloprije Šime Lučin rekao, da to baš neće ići tako jednostavno. Sa tom kaznom može se kazniti fizička osoba ako nosi oružje kada je pod utjecajem alkohola, droga. Zatim, kaznom od hiljadu do 5 hiljada kuna kaznit će se ako netko ne pristupi zdravstvenom pregledu svakih 5 godina, ako u propisanom roku ne podnese zahtjev za registraciju oružja, ako nabavi streljivo bez odobrenja nadležnog tijela, ako proda ili preda oružje i streljivo onome tko nema tko nema važeće odobrenje za nabavku oružja ili važeći oružani list, ako oružje, streljivo ne čuva u skladu s odredbom iz članka 29., ako oružje koje posjeduje na temelju oružanog lista za držanje oružja nosi protivno odredbi članka 29. itd. Za kraj, stvarno se postavlja pitanje a to bi trebala biti suština i ovoga zakona kako maknuti oružje s ulice, iz naših kuća a koje je zaostalo oružje iz Domovinskog rata? Tim oružjem eto, zato sam i tako počeo, počinjen je onaj zločin u Okučanu, tim oružjem stradavaju ljudi, tim oružjem počinjeno je najviše i suicida. Ako se ide u akciju oduzimanja tog oružja što je svrha ovoga zakona poglavito onog bez dozvole to je nešto što treba pozdraviti i na čemu treba permanentno ustrajati. Svi se mi zalažemo za svijet bez tako reći oružja, obitelj bez oružja. Ne može oružje biti nadomjestak za kućnog ljubimca. Nemam osobno nijedan komad oružja, nisam lovac ali ću biti isto tako protiv da se bilo lovcima ograničava onim zakonom koji će uslijediti nakon ovog. Biti ću protiv da pojedinac ne može do oružja jer je to i ustavna pozicija ali to jasno oružje mora biti evidentirano, mora biti popisano, mora biti ispravno, ne smije se dati ljudima sa psiho-fizičkim smjetnjama. Ti ljudi moraju razumljivo biti na neki način koji posjeduju oružje "nadzirani" i to držanje prije mora biti jedan izuzetak nego pravilo. Nikada neću zaboraviti jednu izjavu pokojnog američkog predsjednika Reagana nakon atentata. Pitali su ga novinari da li će zabraniti držanje oružja. On je rekao da protiv Ustava ne može ići. Znači, Ustav nam jamči da ljudi mogu doći do oružja ali sada je prije svega na institucijama represije, prevencije da se to oružje ne zlorabi. Normalno, kada govorim o oružju onda ne mislim na ovo vojno naoružanje, raketne bacače, kalašnjikove, protutenkovske mine koje svaka da budem ciničan bolja obitelj u Republici Hrvatskoj posjeduje barem u količini da može naoružati jedan manji vod. U Hrvatskoj je primarno svo oružje koje se neovlašteno drži, a ja tvrdim da se njime može opremiti desetak, dvadesetak bojevnih brigada da se što prije povuče, da se što prije pohrani, da se što prije uništi, da se istoga liše pojedinci i da time jamčimo da ćemo u Hrvatskoj nakon što to napravimo moći sigurnije živjeti. Sad, da li će taj zakon ići u treće čitanje mislim ili će se ga usvojiti tijekom današnjeg dana možda je to čak i relevantno pitanje, bitno je da ova akcija "Zbogom, oružja!" ili bez obzira kako ćemo je nazivati usprkos argumentima gospodina Kovačevića ide dalje. Inače, sam zakon kao zakon ako ima svrhu da nas liši zaostalog oružja onda treba pozdraviti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Zdenka Babić-Petričević. Gospodine predsjedniče! Kolega Kajin, nije točno da je embargo na uvoz oružja uveden. Početkom sukoba između Hrvatskog vijeća orane i Armije BiH 1993. Vi morate znati da je Armija BiH naoružana preko Hrvatske, to je jedno. Drugo, embargo na uvoz oružja uveden je Rezolucijom Vijeća sigurnosti 1991. godine a vi kao zastupnik i kao hrvatski građanin morali bi u najmanju ruku znati što je to značilo i koje je to vrijeme 1991. godina i Rezolucija Vijeća sigurnosti i što je to embargo u to vrijeme značio. Kako vam tada nije ništa to značilo ne znači vam ništa ni datumi koji su povijesti u hrvatskom narodu. Hrvatski branitelji branili su takve kao što ste vi. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege! Ne znam, u svezi izjave gospodina Kajina možda je u ministarstvu uvedena vojna uprava obzirom da vas je oslovio da ste u zapovjednom lancu možda ipak treći da državni tajnik ne može biti u zapovjednom lancu, ne samo zato što on nije u policiji nego ni policija ne bi smjela funkcionirati po zapovjednom lancu i po zapovijedi nego po zakonu. Ali da prijeđemo na meritum stvari. O čemu mi danas ovdje raspravljamo? Mi danas ovdje raspravljamo o nekim sredstvima. Koja su to sredstva? To su sredstva koja oduzimaju ili mogu oduzeti život, koji mogu ubiti. Dakle, nije riječ ni o bešteku, nije riječ ni o frižideru, riječ je o oružju. I mislim da je ova tema obzirom na aktualnu situaciju i ne tako daleku povijest Hrvatske jako značajna. Netko je tu spominjao embargo i nabavku oružja. Dobar dio problema ilegalnog oružja u Hrvatskoj zapravo proističe iz načina na koji to oružje nabavljamo jer su postrojbe tada dužile oružje ni trgovci ni oni koji su trebali nisu vodili nikakvu evidenciju, potpisivali to oružje, serijske brojeve itd. da bi jednostavnije i lakše mogli mešetariti jer bi se onda znalo koliko su oružja kupili, kojeg tipa i sve ono šta već ide uz tu evidenciju. I nažalost, danas u Hrvatskoj imamo ovako veliki broj ilegalnog ili nezakonitog oružja. I odmah možda da na početku kažem i stav SDP-a. Klub SDP-a neće glasati za ovaj zakon iz nekoliko razloga, ali prije svega neće glasati za ovaj zakon iz jednostavnog razloga zbog onoga što nema u ovom zakonu. Kolega Rebić je dobro primijetio da ima svega nekoliko članaka oko ilegalnog oružja i nezakonitog oružja. Problem oružja danas u Hrvatskoj nije legalno oružje. Problem je ilegalno oružje. Kolega Kovačević je rekao da je 95% svih kaznenih djela da se dešava ilegalnim ili nezakonitim oružje. Ne, dešava se skoro 100%, ne svih kaznenih djela nego najtežih, ubojstava, pokušaja razbojstava i pokušaja ubojstava. Prema tome, mislim da je dovoljno zapravo da je dovoljan taj podatak da alarmira situaciju. Mi smo ipak mislili da će ovaj zakon više pažnje posvetiti tom problemu nezakonitog oružja. Ja inače nisam osoba koja preferira i zalaže se za represiju i restriktivne mjere ali kad je u pitanju ilegalno oružje tu mislim da ne bi trebali biti milostivi. I počimam otraga, počimam od kaznenih odredbi. Ja mislim da bi kaznene odredbe vezano posebno posebno za ilegalno oružje trebalo prebaciti iz Prekršajnog u Kazneni zakon. I ja ne bi dopustio uopće da netko može posjedovati ilegalno oružje i da se može izvući sa dvije ili pet tisuća kuna kazne. Ja bi mu propisivao obavezan zatvor, koliko se to nekim pravnim stručnjacima možda činilo čudno ali ja sam uvjeren da je to jedini zapravo način uz određenu promidžbu da se smanji problem ilegalnog oružja. Jer vam je suludo ako zateknete klinca sa jednom stabljikom kanabisa on ide 3 godine u zatvor. Nitko ga ne ugrožava nego se može napušiti on ili još netko s njim i eventualno recimo završiti u bolnici. Kad se otrijezni pošalju ga doma odnosno kad dođe k sebi. Ali pazite onaj koji posjeduje dakle oružje potencijalni je, ilegalno, tko zapravo drži ilegalno oružje? Potencijalni kriminalac, potencijalni ubojica. Onaj koji našu naciju, našu djecu i građane ove zemlje potencijalno ugrožava. Jer svi koji nemaju namjeru, namjeru koristiti za ilegalne, nezakonite stvari to oružje oni ga mogu fino legalizirati kako to recimo zakon i propisi, i propisi Dakle to je jedna po meni bitna i ključna činjenica, činjenica o kojoj treba voditi računa. Nisam također siguran da je dobar, dobra odredba da se oružje može bez ikakvih sankcija i bez bilo, bez bilo kakvog uvjeta predati policiji. I to na način da se policija pozove i dođe kući. To nije loše i ta ideja nije loša u sklopu jedne šire kampanje i akcije. Ali mislim da nju treba ograničiti na 5 mjeseci, 6 mjeseci ili godinu dana iz jednostavnog razloga jer se i kampanja koju smo ranije imali recimo «Zbogom oružje» pokazala, pokazala zapravo da tu postoji prostor zlouporabe. Dakle bila je jedna, reći ću vam konkretno. Bila je jedna obrada. U pretresu stana osumnjičenika nađeno ilegalno oružje. Njegov odvjetnik je na sudu posjedovanje ilegalnog oružja branio na način da ga je dotični mislio sutra odnijeti u policiju i vratiti. I da bude jasno sud je prihvatio takvu ocjenu. Prema tome vi jednostavno možete imati ilegalno oružje. Danas počiniti kazneno djelo ujutro a navečer pozvati policiju da vam ga sutra, sutra Što se tiče ovih nekakvih ajde da kažemo novih dimenzija u smislu novca koji će se ubrati po različitim osnovama vezano za kontrolu, tehničke preglede oružja i tako dalje da ako već se ide s tim i na takav način tu treba biti jako oprezan. Dobro ocijeniti jesu li to takve cijene ili nisu da se na jednu stranu ne bi zapravo opet desilo da se jedan dio ljudi gura u ilegalnu sferu, ali poanta je ovo što sam htio reći. Ako će se ubrati po svim osnovama iduće godine 13 milijuna kuna ja preporučam Vladi odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova da tih 13 milijuna kuna namijeni za otkup ilegalnog oružja. Za tih 13 milijuna kuna moglo bi se kupiti ajde recimo negdje od 8 do 10 tisuća komada oružja. Skoro pa po tržnim cijenama. to bi bila, to bi zapravo imalo smisla. Dakle postoji način da se od onih koji legalno posjeduju oružje uzmu nekakvi novci, ali onda ajmo te novce usmjeriti zapravo da smanjimo tu sferu ilegalnog, Dosta se u ovom Zakonu govorilo o tehnikalijama i dijelovima. Međutim intencija ili duh ovog zakona barem kako ga ja vidim nije u skladu sa jednim brojem europskih zakona recimo austrijskog. Vidim da se tu spominje, da europskih zakona kad tretira problem oružja ono ga tretira u smislu izuzetka. A duh ovog našeg zakona zapravo to tretira u smislu pravila. Nema šanse da vi recimo u Austriji dobijete dozvolu za pištolj na ime toga što je nekakva četvrt nesigurna. Jer to je odgovornost onda policije. To znači da nam je stanje sigurnosti loše. idem u detalje. Tu se govori o tome da se može zatražiti pištolj za samoodbranu. U kojem to našem zakonu je definirana samoobrana? Jer vi na takav način onda prejudicirate i intenzivno tumačite nužnu samoobranu Prema tome niz je, niz je zapravo tih pitanja koja su ostala otvorena i zapravo i onaj prostor, ako čak i isključimo sportaše i lovce i tako dalje, čak i taj prostor izvan toga meni se osobno čini da je previše jednostavan i previše liberalan. A da ne govorim o tome što sam već ranije rekao da je u Hrvatskoj veliki broj zdravstvenih institucija ovlašten da mogu davati papire i potvrde da je netko sposoban da ima oružje. To je mislim nedopustivo. Jer ipak, znate što, ja ipak mislim da je lakše ubiti sa oružjem nego sa automobilom. Pa bi možda bilo, pa ipak bolje da recimo onaj koji kad polaže vozački kad ide na liječnički pregled, da taj liječnički pregled bude barem nešto intenzivniji i nešto složeniji kod oružja nego kod nekog kod automobila odnosno dobivanja recimo vozačke dozvole. I te ocjene jel' da liječnik mora nešto javiti, ne možete od liječnika tražiti da vam nešto javi. Ili očekivati od suda, pardon od susjeda da vam da izjavu jel'? Zamislite ja imam jednog susjeda s kojim baš nisam u dobrim odnosima. I ja tražim oružje jel' i policija otiđe kod njega, pita ga, pita ga šta vi mislite o tom vašem susjedu? A nasilnik, remeti stalno javni red i mir. Mislim da bi taj sistem drugačije trebalo rješavati. Zapravo jednostavno možda bi trebalo ići sa nekakovom izjavom onog koji traži oružje. Koja bi bila lako provjerljiva i kad on u tih 10 točaka koje potpiše prvu prekrši doživotno mu se oduzima oružje. Nema šanse. Pazite još jedna stvar. Mi imamo situacija da nam je veliki broj građana koji posjeduje, posjeduje oružje bio kazneno procesuiran. Šta je s tim? Da li? Ja to nisam mogao vidjeti. Šta je s tim kad? Ja znam kad se pokrene nekakav kazneni postupak jel' onda se ima pravo i nekima se oduzima oružje, nekima se ne oduzima i tako dalje. A vi imate situacija, da vi pitate mog susjeda, ne znam, moju punicu s kojom nisam u dobre jel' kakav sam ja? A istovremeno imate u sudu, u mom dosjeu imate tamo da sam, ne znam, napravio to i to? I zašto maltretirati, ne znam, i na takav način dolaziti u nekakvih spoznaja i informacija kad imate zapravo već što se kaže «fail» za koji vam zapravo nije potreban, potrebna dodatan napor. To je zanimljivo zapravo. Dakle mi smo zemlja u kojoj se plaća se ne razumije./ … porez i na automobil, porez i na brod, a zapravo imate situaciju jel' da sad idemo na jedan način usudio bih se, oporezovati oružje ne da bude izvorno prihod koji će biti opet usmjeren u rješavanje ajde nazovimo ga problema oružja nego jednostavno bit će sastavni dio, dio proračuna. Evo, to su ovaj, ja ne bih sada ulazio u one kalkulacije koje su se javljale i u javno, zapravo da je ta cijela priča oko tehničkih pregleda, tog žigosanja kako ćemo to nazvati već jel', zapravo da je to stvar samo određenih lobija koji su se izborili da se napravi, da se napravi dobar biznis. Ja u to ne vjerujem ali ta prilika odnosno ta priča je bila prisutna u javnosti. Evo, dakle moj apel bez obzira što SDP neće glasati za ovakav zakon, ja znam da će on biti ali moj apel da uz dobro osmišljenu kampanju, da uz dobro izbalansiranu ovu priču oko mogućnosti predaje oružja se mogu, ilegalnog oružja, mogu se postići rezultati. Akcija "Zbogom oružja" krenula je onog trenutka kad su se u nju uključile udruge dragovoljaca Domovinskog rata i kad smo počeli oružje skupljati u njihovim prostorima. Tada smo u neka tri mjeseca ili ne znam u dva mjeseca skupili više oružja nego u prethodnih 4 ili 5. Dakle postoje načini. Tim prije što ćete sad kad ovaj zakon prođe dobiti jednu značajnu novčanu dakle injekciju koja bi trebala biti usmjerena ka rješavanju problema ilegalnog oružja, jer uz još pojačane, kad bi one bile, odredbe, kazneno odredbe, ne prekršajne, mislim da bi se u jednom doglednom periodu ta cijela problematika mogla svesti na minimum. Ja znam da bi bilo suludo očekivati da se ona u cijelosti riješi. Ali na tome treba raditi i na tome treba ustrajati. je još stvar. Mislim da u ovom zakonu ne bi se smjela izuzimati vojska, policija, odnosno vojnici i policajci. Vojnici i policajci se moraju isto tretirati van radnog vremena kao i svi građani. Nedavno ste imali na jednom parkiralištu da je policajac van službe pucao na na čovjeka. Prema tom jel, ono što, ovdje se ne spominje, a to je odgovornost recimo MORH-a za tehničko stanje minsko-eksplozivni naprava i oružja. Jer zapravo kad vi vidite jedino gdje se susrećemo sa tehnički neispravnim oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima, gdje ljudi ginu to vam je u sklopu Hrvatske vojske. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo, poštovani zastupnik Miroslav Rožić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Iako se u lijepom dijelu izlaganja kolege Lučina slažem ipak moram ispraviti njegov netočni navod koji je vrlo opasan kolega Lučin. A to je, vi ste rekli, ja ću citirati: "Tko drži ilegalno oružje?", postavili ste pitanje i dali sami odgovor, "Drže ga potencijalni kriminalci, potencijalni ubojice.". Vrlo opasna izjava jer postavljam ja vama pitanje da li oni koji drže legalno oružje nisu potencijalni kriminalci, nisu potencijalni ubojice. Na kraju ste svoje izlaganje zapravo završili upravo potvrdivši kontradiktorno sami sebe jer ste spomenuli policajca koji je legalno imao oružje i koji je na parkiralištu pucao u glavu čovjeku. Prema tome, ja ne bi dijelio to na taj način. Ja vam samo hoću reći jedno, da ovaj zakon, to je, bilo bi lijepo kad bi mi tako lako mogli odrediti tko je potencijalni kriminalac i potencijalni ubojica samo time što drži ilegalno oružje. A ja vas uvjeravam da ovaj zakon se zapravo potiče da oni koji danas legalno drže oružje da će ga sutra držati ilegalno. To ih neće pretvoriti u potencijalne kriminalce, nego samo u ljude koji nemaju dovoljno novaca da plaćaju ono što je ova država zamislila. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolege zastupnici, ima dva, na dva netočna navoda ću se osvrnuti. predaja ilegalnog oružja gdje je gospodin zastupnik Šime Lučin rekao da nije dobro da se javi policiji i da policija sama izuzima oružje iz stana. Pa upravo je on dao primjer ono što nije bilo dobro. Da je čovjek kome se nađe u haubi automobila ilegalno oružje on kaže upravo sam išao na policiju da ga predam. Ili ovo što je rekao odvjetnik, kad je nađeno u stanu ilegalno oružje, evo upravo sam ga htio predati, zato sam ga stavio da ga predam sutra na policiju. Zbog toga da bi se izbjegle takve situacija mora se prijaviti i ovlašteni policijski službenik dolazi u stan i on odnosi oružje. Da se ne bi takve situacije desile. Isto je ovo sa dvojicom kolega što kaže za liječnika obvezne prijave liječnika da li je netko postao nesposoban uvidom u medicinski dokumentaciju da drži oružje. Dakako da liječnik opće prakse ne zna tko ima oružje. Ali zato ima uputnicu na kojoj piše svake pete godine da je to specijalistički pregled za nošene oružja. I tada moraju, je obvezan da kaže da li je nešto s tim pacijentom u redu ili nije. ilegalno oružje posjeduju sve potencijalne ubojice i kriminalci, što smatram da ne stoji. Jer ja na kraju krajeva znam mnoge ljude, neki moji poznanici, pa i prijatelji znam da imaju konzervirano oružje koje čuvaju na tavanu, zakopano i kojega nikad neće vratiti, pogotovo neće biti stimuliran nikakvih prijetnjama ni visokom novčanim kaznama, niti se to oružje ikad se

Hvala. Poštovani zastupnik Pero Kovačević, podatak koji sam ja iznio u ime kluba Hrvatske stranke prava da nije točan. Točan je. naime, ja sam govorio da je 95% kaznenih djela koja su počinjena uz uporabu oružja na bilo koji način su počinjena sa nelegalnim oružjem. A on je rekao 100% i onda je iznio primjer policajca koji je počinio sa službenim. Prema tome već je tu vidljivo da je on iznio netočan podatak. Drugi dio nije dobro gospodin Lučin. Moram ga ispraviti. Naime, postoji 5 sudskih presuda gdje je činjenica da je počinjeno kazneno djelo sa nelegalnim oružjem nije bila otegotna okolnosti što je prema zakonima normalna situacija, prema Kaznenom zakonu i Zakonu o kaznenom postupku, nego je u ovim slučajevima bila olakotna zbog toga što je na snazi bio tzv. taj abolicijski rok kojim se produžavalo vrijeme povrata oružja i automatski svatko je mogao reći evo baš sam išao namjeravati sutra ili preksutra predati to oružje. Znači to je bila velika greška te akcije. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I poštovani zastupnik Tomislav Čuljak. Evo, kolega Lučin je obrazlažući jedan slučaj gdje je odvjetnik naknadno prijavio da njegov branjenik je mislio prijaviti oružje. Ovim zakonom se zapravo takva mogućnost izbjegava, jer svatko će moći bez kazne prijaviti i predati oružje ukoliko to učini prije izvida kaznenih djela i prije istražnih radnji koje poduzima policija. Tako da ovaj navod ne stoji niti slučajno. Hvala. Upravo je isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Državni tajnik, Ivica Buconjić. Izvolite. Hvala lijepa. Veći dio onoga što sam htio reći je već bio ispravljen kroz prijave ostalih zastupnika ali samo kratko da pojasnimo jednu stvar. MUP-u je interes da se prije svega stavi pod kontrolu nelegalno, neprijavljeno oružje. Mi smo potpuno svjesni, ovo što je rekao gospodin Kovačević i gospodin Lučin, da se najveći dio kaznenih djela i to najtežih kaznenih djela čini upravo oružjem koje nije legalizirano, koje nije prijavljeno. Zbog toga smo i usvojili primjedbe Streljačkog saveza oko njihovih zahtjeva da se njima olakša držanje, nošenje i raspolaganje oružjem zbog toga što su strijelci zaista odgovorne osobe koje to oružje koriste za športske namjene. Isto tako i veliki dio ili gotovo svi lovci su odgovorne osobe koje to oružje koriste za lov. Nemamo ništa protiv toga da da odgovorne osobe slobodno drže oružje i da s njim odgovorno postupaju i da ga drže i koriste za one svrhe kojima ono prije svega je namijenjeno. Normalno da se ne mogu sve životne situacije normirati pa će uvijek biti nekih situacija koje neće biti pokrivene zakonom. Ali samo da budemo jasni oko ovoga što je rekao gospodin Lučin, upravo ove situacije kojih smo bili svjedoci za vrijeme mandata gospodina Lučina, kad je zaista čovjek koji je imao nelegalno oružje, policija mu ga je htjela oduzeti, on je rekao upravo sam krenio vam ga vratiti. To ćemo spriječiti člankom 100., 1. stavkom koji kaže: "građanin koji nedozvoljeno posjeduje oružje iz kategorije A, B, C dužni su posjedovanje takvog oružja prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje ili onesposobljavanja". Ako građani postupke suprotno stavku 1. ovog članka, a prije poduzimanja izvidnih radnji. Prije poduzimanja izvidnih radnji, dakle, želimo onemogućiti upravo ove zlouporabe kad policija počne izvidne radnje, kad počinje neke druge policijske postupke neće više biti mogućnosti da netko kaže upravo sam krenio to oružje vratiti. Isto tako što se tiče zdravstvene sposobnosti imamo i izvanredne liječničke preglede. Nije nam cilj i želja, što je rekao gospodin Kovačević, da pravimo posao liječnicima, ali smatramo da zaista je nužno potrebno da se svakih 5 godina provjeri zdravstveno stanje ljudi koji posjeduju oružje. pokušat ćemo i liječnike učiniti odgovornim da provjere ukoliko primijete neke teške poremećaje u zdravstvenom stanju kod čovjeka, da provjere da li ima oružje i da prijave nadležnoj instituciji, odnosno policijskoj upravi. A isto tako postoji taj institut izvanrednih zdravstvenih pregleda. Nije nam cilj ograničavati i onemogućavati držanje i nošenje oružja, pogotovo ne lovcima i športašima strijelcima, ali želimo svesti na najmanju moguću mjeru zlouporabe oružja kojima se čine nažalost teška kaznena djela i pogotovo u onom segmentu neregistriranog ilegalnog oružja. predlažem da bi trebalo prekinuti raspravu jer ima još 2 kluba. Prvi bi trebao biti poštovani zastupnik Jozo Radoš u ime Kluba HNS-a, ali nećemo jer bi ušli duboko u zonu, a ne bi završili raspravu pa ćemo to prekinuti. Dakle, rasprava se nastavlja o ovom Zakonu u srijedu u 9 i 30. Prvi na redu je Klub HNS-a, poštovani zastupnik Jozo Radoš. Drugi Klub HSS-a, poštovani zastupnik Željko Ledinski i još je 12 zastupnika za ovu točku dnevnog reda. Nastavit ćemo dakle sjednicu u 15 sati sa glasovanjem o raspravljenim točkama dnevnog reda.